и не може да се четат абзаци, да се изнася информация или да се коментира такава, съдържаща се в приложенията към Проекта на решение, която е с гриф „Поверително“. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! На съвместно заседание, проведено на 8 декември 2022 г., Комисията по външна политика и Комисията по отбрана разгледаха Проект на решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, внесен от Министерския съвет. Проектът на решение беше представен от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Министърът на външните работи Николай Милков представи положително становище относно Проекта на решение. Проектът на решение на Народното събрание за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна e внесен от Министерския съвет в изпълнение на точка 1 и точка 2 от Решение на Четиридесет и осмото народно събрание от 3 ноември 2022 г. за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България. С Проекта на решение се предлага подкрепата за Украйна да бъде реализирана по два начина. Първият се състои в предоставяне на Украйна на военно имущество в съответствие с Приложение №1 (поверително) към внесения проект на решение. Вторият е чрез принос към Мисията на Европейски съюз за подпомагане на Украйна, чиято цел е да допринесе за увеличаването на военните способности на украинските въоръжени сили за ефективно провеждане на операции за защита на териториалната ѝ цялост в рамките на международно признатите граници, както и на цивилното население. Предлага се в рамките на тази мисия България да предостави военно имущество в съответствие с Приложение № 2 (поверително). Също така с Проекта на решение се заявява принос на България към Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна с участие на военнослужещи от въоръжените сили на Република България на позиции на стратегическо ниво в Звеното за военно планиране и провеждане на военни мисии на Общата политика по сигурност и отбрана на Европейския съюз в Белгия и на оперативно ниво в Общовойсковото командване по подготовката – Полша, и/или в Специализираното командване по подготовката – Федерална република Германия. Допълнително се предвижда Народното събрание да разреши пребиваването на лица от въоръжените сили на Украйна за участие в модули за подготовка на бойни санитари на територията на Република България във връзка с провеждане на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна. Настоящата мисия на Европейския съюз попада в обхвата на чл. 62 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно която Народното събрание разрешава изпращането и използването на въоръжени сили извън територията на Република България с политико-военен характер. Последва дебат в рамките на който членовете на Комисията по външна политика и на Комисията по отбрана изразиха своите позиции относно Проекта на решение. Народните представители от парламентарната група на ГЕРБ СДС, от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ и от парламентарната група на „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“ изразиха позиции в подкрепа на Проекта на решение. Народните представители от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ и от парламентарната група на „БСП за България“ представиха аргументи срещу Проекта на решение. Бяха направени и приети следните предложения за редакционни промени на текста на Проекта на решение: - Предложение на народния представител Екатерина Захариева: Създава се нова точка 6, както следва: „Министерският съвет да продължи да предприема всички действия за оказване на последваща военна и военно-техническа подкрепа на Украйна съобразно заявената от нея необходимост и българските възможности“. Предложението беше прието от Комисията по външна политика с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“, без „въздържал се“ и прието от Комисията по отбрана с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“, без „въздържал се“. - Предложение на народния представител Христо Гаджев: Създава се нова точка 7, както следва; „Министерският съвет да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до три години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични публични предприятия, срещу които получава новопроизведени такива на съответната равностойност.“ Предложението беше прието от Комисията по външна политика с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“, без „въздържал се“ и прието от Комисията по отбрана с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“, без „въздържал се“. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване: 1. Комисията по външна политика с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“, без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за оказване на военна и военно техническа подкрепа на Украйна, № 48-202-03-4,

9 гласа „за“, 2 гласа „против“, без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна, № 48-202-03-4, внесен от Министерския съвет на 1 декември 2022 г., с направените и приети от Комисията редакционни промени на текста.“ Господин Председател, ако позволите, за да не излизам втори път, правя едно редакционно предложение: в текста, предложен и приет от двете комисии, като редакционен, от господин Гаджев, в точка 7, думите „срещу които получава новопроизведени такива“ да се заличат. Ще Ви дам Благодаря, господин Председател.

по избор. Ако няма различно предложение, моля, режим на гласуване за излъчване на разискванията по тази точка по БНТ и БНР

Уважаеми господин Председател! Видно от големия интерес, който предизвиква днешният дебат – разискването на първите две точки от дневния ред, ред, считаме, че този дебат наистина е важен за българското общество. Преди малко даже мина и гласуване на излъчването му по Българската национална телевизия, за съжаление, то не бе прието, въпреки това виждаме, че народните представители, или поне болшинството от тях, биха желали да се подготвят по-добре за предстоящия дебат по тези две точки. Виждаме, че все още няма представител на изпълнителната власт – нито военният министър, няма го и президента, освен това, тука само, доколкото виждам, е заместник-военният министър госпожа Граматикова. Добре дошли! Дано да чуем Вашето мнение днес по тези две точки – не вярвам, но дано да го чуем. Но въпреки това, господин Председател, тъй като специално ние бихме желали да се подготвим по-добре за дебата по днешните две точки, бих желал да поискам от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ половин час почивка. минути почивка, поискана от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Уважаеми колеги, ако искате да се запознаете с Приложение № 1 и № 2, те са в кабинета на председателя, Секретна секция е тук, на Ваше разположение.

Уважаеми колеги, продължаваме дебатите по Проекта на решение за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна. За изказване? Заповядайте, господин Костадинов. Господин Председател, изключително е странно, между другото, защо сега в момента започваме да коментираме този въпрос. Има едно много интересно съвпадение, по същото време в мол „Парадайс“ в момента върви една много интересна, мила, семейна, публично-частна дискусия на тема „Колко е хубаво да се унищожи българският лев и да се вкара България в еврозоната“. Половината от групата на ВЪЗРАЖДАНЕ отиде там, за да задава въпроси, само че въпроси не бяха допускани, защото, както е добре известно, никой не обича да го питат неудобни въпроси, особено, когато е от страна на Европейската комисия, пък и от страна на българските управляващи. Тук обаче, в парламента, ние имаме тази възможност да задаваме такива въпроси. Сега няма да се концентрирам върху това дали съвпадението е случайно, или нарочно, с надеждата, че ние няма да можем да отидем на другото мероприятие – успяхме да отидем, разбира се. Направихме всичко необходимо, за да се види нашата позиция, която е позицията на огромното мнозинство от българските граждани. Въпросът, който обаче разглеждаме сега тук, в момента, е не по-малко важен Въпросът е принципен и този принципен въпрос е е следният: иска ли България да разруши окончателно отношенията си с една държава, която може да ни бъде само и единствено съюзник и партньор. Една държава, за която в момента сегашната американска пропаганда и Американското посолство, което управлява пряко държавата, се опитва да убеди българските граждани, че ни е враг. Истината е, че колкото повече се опитват да ни убеждават в това, толкова повече българските граждани си казват точно обратното. Защото ние имаме един много добре изграден рефлекс от времето на комунистическото управление, когато огромната част от българите знаеха много добре, че когато българското правителство, управляващата партия ти казва за нещо колко е хубаво, то значи е лошо, и обратното, ако ти казва, че е лошо, то значи е много хубаво. Този български политически компас между другото действа изключително добре. С тези свои действия сега в момента евроатлантическата тълпа тук, която ще се опита да прокара за пореден това това решение, единственото нещо, което ще постигне, е да засили още повече антиевро-атлантическите усещания сред българите. Ние, разбира се, от ВЪЗРАЖДАНЕ нямаме нищо против това – правете го, правете го, защото помагате на нас, и то много добре ни помагате – работите за нас. Само че, недейте да забравяте следното нещо: някой ден ще Ви се налага да плащате за тези свои решения. Защото в този парламент не веднъж, не два пъти, не три пъти, десетки пъти е имало случаи, в които са се гласували решения, които са били против интереса на България, и след това, въпреки, че много хора са се опитвали да се скрият зад маската и булото на колективната безотговорност им се е налагало да плащат и са плащали. Нека никой да не се чувства изненадан и нека никой да не си мисли, че не е предупреден. Отговорност ще има и тази отговорност ще се поеме от Вас. Първо, тази отговорност ще Ви я дадат Вашите избиратели, защото независимо от настроенията и нагласите тук в залата, настроението и нагласите на българските граждани са съвсем, съвсем различни. Така беше и преди 1989 г., когато много упорито ни убеждаваха, колко е полезна дружбата със Съветския съюз, ама се оказа, че българският народ не мисли по този начин. Сега, същото нещо. Нашият народ е достатъчно мъдър и достатъчно преживял, за да може лесно и категорично да преценява и оценява лицемерите, които го управляват. Тук царува евро-атлантическо лицемерие, което, между другото, беше разобличено за пореден път вчера, когато стана ясно, че България няма да влезе в Шенген. Няма да влезе в Шенген, защото е корумпирана. Обаче може да влезе в еврозоната, въпреки, че е корумпирана. Защо? Защото по единия начин можем да бъдем държани като територия буфер ничия земя между Азия и Европа. От другата страна обаче, не е проблем да ни източат ресурсите – било то финансови, било демографски или ресурсни и каквито още се сетите. От тази От тази гледна точка това предложение сега, което тук се коментира, е крайно противоречащо на българските национални интереси. Ние нямаме интерес от това да влизаме в един конфликт, в който ние вече влизаме. Ние нямаме никакъв интерес от това да участваме в разгарянето на този конфликт, докато, между другото, Великите сили се опитват да го потушат по някакъв начин. Разбира се, доста провинциалното ниво на българската политика и не много високото интелектуално ниво на това Народно събрание няма как да спомогнат за разглеждането на тези процеси, които вървят на доста, доста по-високите етажи на световната политика. Ето поради тази причина винаги накрая България страда. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ обаче ще направим всичко необходимо, за да стане ясно и категорично и категорично ясно в българското общество какви са реалните нагласи и ще направим необходимото, за да може България в крайна сметка да следва политика, която да е в съзвучие, не само с българските национални интереси, нещо, което рядко се случва последните 70 – 80 години, но най-важното нещо, което е, в съзвучие с нагласите и настроенията на българските граждани, на мнозинството от тях, защото тук всекидневно се извършват едни скрити държавни преврати. Огромната част от българското население мисли едно, докато същевременно от друга страна неговите народни избраници гласуват точно обратното. Тези скрити държавни преврати в един момент ще дойдат прекалено нагорно на българските граждани и те ще потърсят сметка

пропуснахте нещо много важно. България, освен всичко, което Вие назовахте, в момента е икономически заложник на този военен конфликт, благодарение на санкциите и контрасанкциите, които се налагат, от една страна, от Европейския съюз, от друга страна, от Русия към Европейския съюз, от който ние в момента сме част. Това, което се случва с енергетиката на България, поредицата от кризи и катастрофи, които ние наблюдаваме тук в нашето население, и това, което изпитва в джоба си всеки един български гражданин, е нещо, което не можем да пропускаме. Тези точки, които днес по безобразен и безумен начин бяха внесени в дневния ред на заседанието на Народното събрание, ще допринесат още повече да утежним икономическото ситуация, в която България се намира. Това, което не само поредица служебни правителства, не само предходното редовно правителство, а и сега тук виждаме няколко политически организации, които може би съвсем скоро ще им се наложи да излязат на избори и да обясняват на българските граждани какво правят, може би в момента тотално не е времето, в което трябва да взимаме тези решения, защото, да не забравяме, че благодарение на решенията взети дотук, ние сме в риск да останем без ядрено гориво, в риск сме да останем без доставки на газ, в риск сме да останем без петрол и всичко това се случва благодарение на замесването на държавата ни в един военен конфликт, от което не само няма нужда, а ще донесе абсолютна щета на българите, на българските граждани и на България като държава. Това, което казахте, че ние сме ничия земя, започва да става все по-реално и все по-видно. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Костадинов, всъщност не сме ничия земя и Вие го видяхте днес много добре. На темата за еврото се говореше на какъв език? – На английски. Аз няма да се учудя, тъй като тези заседания, които се случват последния месец, винаги доста се променят и честно казано няма да се учудя, ако другата седмица във вторник извънредното заседание не е, за да проговорим всички на английски,

Госпожо Михайлова, България в момента не е точно ничия земя. България е управлявана пряко от една чужда държава – управлява се от Съединените американски щати. И тъй като в момента влиянието на тази държава в световен мащаб намалява, което е обективен процес, винаги всяка една империя има възход, плато, упадък, никога империята обаче не се е отказала доброволно от своите територии. Тя е предпочитала накрая да ги унищожи, отколкото да ги предаде. Тактиката на американците в момента е точно такава – те искат да унищожат България, да я превърнат в изгорена земя, за да не ни остане нищо на нас – българите имам предвид. Защото Вие преди малко казахте, че АЕЦ ще остане без гориво. Напротив, госпожо Михайлова, не сте права. Тук се взе решение, с което България ще може да купи американско ядрено гориво. Защо? Защото това американско ядрено гориво беше предвидено за Запорожката АЕЦ, но тъй като тя е под руски контрол, а американците трябва да си вземат парите, я да се огледаме наблизо – коя е най-близката бивша съветска централа, направена по съветски модел, където можем да пробутаме ядреното си гориво и където местният елит е толкова глупав и малоумен, че да може да приеме това решение, с което на практика да заплаши сигурността не просто на собствената си държава, но и на европейския континент. Защото няма да кажа от тази трибуна какво може да се случи, ако вкараш едно ядрено гориво, което не е предвидено за този ядрен реактор. За по-неразбиращите да кажем какво ще се случи, ако примерно за бензинов двигател използваме нафта и обратното, Същото, само че с континентални последици. От тази гледна точка грешите. Що се отнася до другото нещо, което беше споменато от господин Димитров. Да, господин Димитров, плашеща е тази тенденция, защото наистина на това мероприятие председателят на БНБ говори на английски, въпреки че 99% от присъстващите там са българи и въпреки, че ставаше въпрос за едно съвсем елементарно откриващо слово. Когато ръководителят на основната ти финансова институция предпочита да говори в собствената си държава на чужд език, мисля, че е достатъчно показателно. Когато протоколът не го изисква, а в този случай не го изисква, това е повече от ясно и показателно. Унищожението на българската държава върви, между другото, в абсолютни всички темпове, в абсолютно всички направления. Символите ни са унищожени дори включително. Ние на практика в момента сме в една държава, в която имаме двуезичие, в която, дори, ако се огледаме тук в сградата на Народното събрание, пише на английски, въпреки че не е регламентирано от никакъв закон. Ще Ви припомня, че ние внесохме Закон за българския език, където се предвиждаше изключително и само употребата на българския език по модела на същия закон, който действа във Франция. Тук залата отказа да го разглежда – не му било времето и мястото. На каква точно основа на чужд език пише в сградата на българското Народно събрание, пред сградата на всяко едно държавно официално учреждение не е много ясно? Защото разлика примерно между турския и английския няма. Утре някой може да реши, че трябва да пише отдолу „Меджилис“, примерно,

Това е показателно за отношението, което има българският политически елит към собствената си държава и държавност. Той не я възприема като такава. С това ще завърша, ако сте обърнали внимание на биографиите на тези, които участваха в това събитие, ще видите, че всички те, които ни убеждават колко е хубаво да влезем в еврозоната и да унищожим своя лев, са започнали своите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

Имаме действаща Конституция на Република България. Официалният език в България е българският език, но турският не ми е чужд език, той ми е майчин език и Конституцията е отредила място и за майчините езици в България. Той на мен не ми е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от „Демократична България“ ще подкрепим това решение. Тук е мястото да кажа, че това е доста закъсняло решение. Това, което по някакъв начин ме успокояваше през всички тези месеци, в които ние не правихме нищо по този въпрос, беше, че въпреки всичко държавата ни предоставяше достатъчно оръжие до степен, в която чужди анализатори определяха, че ние сме третата по количество, по обем, държава, която предоставя оръжие на Украйна, през трети страни, и то безплатно за самите украинци. Това беше наистина важно, но не е достатъчно, защото ние трябва като хора да подпомогнем тези изтерзани, измъчени, невинни хора, които бяха атакувани от една агресивна държава. Ние сме хората, които трябва да покажем, че имаме съчувствие към тях, да покажем знак, че сме европейци, че сме свободна държава, че тук не е руски анклав, че решенията в България не се взимат през Руското посолство!

Ние ще подкрепим това, защото това оръжие е ценно за тях, въпреки че съм разочарован от това, което видях като параметри, което ние предоставяме, предоставяме, защото просто е малко. Може би това е един първи етап. Това ме успокоява, че има и следващи етапи. Това е малко количество, това са малки възможности спрямо нашите. обаче ние показваме за първи път, че и ние сме част от цивилизования свят и че ние седим там не сред тези, които в момента толкова се натискате на Митрофанова. (Шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) И да, нямаше смисъл да е покрито, всичко това да е поверително. Знам, че много преди Вас

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Михалев, България, никога не е доставяла оръжие на Украйна. Явно Вие не сте разбрали въобще за какво става въпрос. Оръжие, което излиза от военнопромишления комплекс на България през последните вече близо 60 години, се изнася за повече от 50 страни по света, България като страна не изнася оръжие за Украйна. Така че, моля Ви, когато говорите от трибуната на между това дали България изнася оръжие и дали фирми, които търгуват с други страни, изнасят оръжие не за Украйна, а за други страни, а оттам дали то отива за Украйна е нещо, за което ние не можем да носим отговорност. Това е, първо. Второ, дали дали нашето оръжие е много, или малко и какви са нашите възможности? Предполагам, че Вие не сте ходили нито в казарма, нито сте виждали наживо автомат. И е много странно, когато подобни хора като Вас правят такива изказвания. Кое е много и кое е малко се решава от Министерството на отбраната. Силно се надявам Народното събрание да преосмисли своето решение и да запази отбранителните възможности за нашата армия и за нашата държава. Дали сме част от цивилизования свят? Винаги сме били част от този цивилизован свят, но недейте да делите света на цивилизован и нецивилизован. Извинявайте, но не само тези 18%, които са част от англосаксонския свят, са част от цивилизацията. Останалите страни не са ли цивилизация? Недейте да връщате нов колониализъм в света, недейте да разсъждавате по този примитивен начин. Всяка една държава си има своята цивилизация, има си своето достойнство. Такова разсъждение от народен представител не буди нищо добро. Всяка една държава си има своето право. Нека, когато се коментират подобни въпроси, да се стремим да ги решаваме по мирен начин, с преговори. Никога оръжието не е довело до нищо добро. Така че, моля Ви, преосмисляйте изказванията си, когато ги правите от трибуната на Господин Гуцанов, аз не съм казал, че българската държава е изнасяла оръжие за Украйна. Казах, че е към трети страни. Към трети страни казах, това ми бяха думите. Но ако имате спор по тази тема – аз чувам господин Костадинов, че твърди обратното на Вашето твърдение, хубаво е да се изясните помежду си, защото това е разговор за възможностите за разделяне на един общ електорат. В момента не мисля, че клони във Ваша посока по този начин казано. (Силен шум и реплики.) Престанете да бъдете толкова лицемерни, защото да Ви напомня, че само преди един час Вие атакувахте и нарушавахте Правилника на Народното събрание с лоша американска технология в ръцете си – телефони, с които заснемахте това, което се случва в залата. Защо не извадихте хартия и не пишехте на лист какво се случва в залата в този момент?! (Силен шум и реплики.) Нали имахте проблем с това, че трябва да се мине на хартиена бюлетина, не вярвате на електронните устройства. Защо ги ползвате?! Това е отвратителна капиталистическа технология, която държахте в ръцете си. (Силен По тези ad hominem аргументи, които използвахте, кой има право и кой няма право да говори. Ние сме народни представители народните представители имат правото да говорят каквото те преценят. Вие не можете да им налагате каква точно експертиза имат право да упражняват от трибуната, защото ролята на парламента е и контролна, тя не е изпълнителна изпълнителна власт! Народното събрание не е изпълнителна власт! Имаше достатъчно експерти, които са изготвили каква точно трябва да е, какви са нуждите ни, колко можем да отпуснем, спецификите на това оръжие и боеприпаси. Те са си свършили работата. Оттук нататък народните представители имат правото да се произнесат. Не ограничавайте свободата на народния представител! Благодаря Ви. за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Много Ви моля, когато се правят подобни изказвания, наистина да ги спирате. Става въпрос за войната и мира и става въпрос за изключително сериозно решение на българския парламент. Явно хора, които се занимават с музика и са много добри в тази част, не разбират за какво става въпрос. (Реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ.) Аз наистина Ви моля, уважаеми господин Председател, един толкова важен дебат да не го профанизираме. Наистина да се води дебат, който касае изключително много всеки един български гражданин. Още веднъж Ви призовавам – поканете хората от изпълнителната власт, от Щаба за отбраната да присъстват тук, когато обсъждаме толкова важни детайли, и те да дават своето мнение и своите съображения по това какво трябва да решава Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гуцанов. Господин Таслаков. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Аз ще Ви помоля тук, когато излизат такива пламенни изказващи се като господин Михалев, да ги успокоявате, защото съм силно притеснен за тяхното здраве.

И сме силно притеснени за това. Разбираме, че техните избиратели са гласували за евроатлантици, а пък в действителност получиха европалети. Господин Ченчев, процедура. Уважаеми господин Председател, колеги! Процедурата ми е към Вас, господин Председател. Първо, обяснете на залата защо гледаме в момента тази точка, тъй като има нарушение на Правилника. Вие като председател трябва да съблюдавате Правилника. След снощни решения на комисии няма изтекъл срок от 72 часа, нямаме доклади тук. И кой Ви каза на Вас да вкарате тази точка? Това са неща, които са необясними. Второ нещо. Помолих Ви, сега за втори път ще Ви помоля. Обяснете на залата, като се свързахте с президентската институция – дали се свързахте изобщо, или с кабинета на министър-председателя, какъв отговор получихте от тези две институции. Страх ли ги е – президентът е военен, министър-председателят е началник на изпълнителната власт в момента, защо не са в залата? Обяснете това на народните представители. Защото за нас е необяснимо при важността на въпроса, който гледаме в момента – и отляво, и отдясно столовете са празни, което е унижение за Народното събрание. В момента да няма два синода в тази страна? Така излиза. От една страна, имаме Народното събрание, което самостоятелно взима решения и е добре да бъде така, но от друга страна, имаме изпълнителна власт, която не е излъчена от този парламент. Искаме да чуем нейното мнение, защото, доколкото знаем, президентската институция се обяви против такова решение. Всичко това ни кара да искаме тяхно изслушване тук, в залата. Отделно обяснете на залата: защо по този груб начин Вие като председател нарушихте Правилника, тъй като няма спазени срокове, няма доклади? Поради тази причина групата на „БСП за България“ Ви каза, че от сутринта тръгвате с ботушите и наритвате, буквално, дневния ред, който е гласуван от това Народно събрание – променихте го, отхвърлихте всички точки по него. Благодаря Ви. Моля, обяснете. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Ченчев. За процедурата по начина на водене. С Решение на Народното събрание от 3 ноември 2022 г. Министерският съвет е задължен в срок до един месец да внесе в Народното събрание Проект на решение за предоставяне на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна като принос към общите усилия на международната общност за подпомагане жертвите на агресията съобразно българските възможности, гарантирайки сигурността и защитата на населението. В изпълнение на това решение Министерският съвет е внесъл Проекта за решение, заедно с необходимите приложения на 1 декември, Комисията се е произнесла вчера с Доклад, който днес беше представен. Вие се запознахте с него, а нашият Правилник казва, че сроковете могат да бъдат преодолени с Решение на Народното събрание. Такова решение беше прието. В този смисъл това е отговорът на въпросите в процедурата по начина на водене. Министър-председателят е уведомен, а релацията, свързана с принципа в правовата държава за баланс на властите, е от взаимоотношенията между Народното събрание като изразител на законодателната власт и Министерския съвет като такава на изпълнителната, така че изпълнителната власт е уведомена за желанието да присъства министър-председателят. Той ще бъде на изслушване при всяко положение. А дали по тази точка е, или не е, това не пречи на работата на Народното събрание по точка първа от днешния дневен ред да продължи. Господин Карадайъ, заповядайте за изказване.

на няколко пъти от тази трибуна ние сме призовавали и сме споделяли нашето виждане, че има теми, които са за партийно-политическа употреба, но има и такива теми, по които колкото по-малко се говори, толкова е по-добре за самата тема. Тази тема е една от тях – според нас. Уважаеми колеги, неведнъж сме споделяли и от тази трибуна, че ние трябва да бъдем лоялни, но освен лоялни и достойни членове в съюзите, в които членуваме, а именно – Европейския съюз и НАТО, естествено, като си отстояваме нашите национални интереси. По тази тема конкретно. На 3 ноември 2022 г. със 175 гласа за от 225 Народното събрание взе едно решение. Бих искал да прочета само една една част от първата точка: „Министерският съвет в срок до един месец да внесе в Народното събрание Проект на решение за предоставяне на военна и военно-техническа подкрепа за Украйна съобразно българските възможности и гарантирайки сигурността и защитата на населението.“ Експертите от българската армия са се подготвили и са представили в Министерския съвет и Министерският съвет е внесъл своя проект за решение съгласно точка първа от взетото решение на 3 ноември Тук в Народното събрание остава да бъдем последователни и да утвърдим предложеното от Министерския съвет и да продължим да вървим напред, без да употребяваме – пак апела ми – без да употребяваме тази тема за тяснопартийно политически интереси. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, днес ще вземем и приемем два акта на Събранието – Решение и Закон за ратификация по ключовия въпрос, който ще позиционира страната ни сред онези европейски държави и не само европейски, които застанаха на страната на справедливостта и които застанаха на страната на международния правов ред. Това, което се случва в Украйна – тази брутална, агресивна война, е най-голямото предизвикателство към световния институционален международен ред в последните десетилетия и ние не можем да си позволим лековато да пренебрегваме именно този аспект на конфликта наред с всичките му хуманитарни, военни, социално-икономически последици. От тази гледна точка трябва да преценим какъв е нашият национален интерес – дали имаме интерес от един ред, или по-скоро хаос в света, в който силните държави Великите сили в кавички, изяждат по-малките, или имаме интерес от световен международен ред, основан на правила, на принципи, който агресорите се санкционират, а демократичните държави подкрепят други демократични държави, които са нападнати от тези агресори. Аз вярвам, че нашият национален интерес като държава, която се намира в много рисков регион, е именно да подкрепи този институционализиран международен ред, който санкционира агресията и наказва виновните. Един от начините да направим това е именно като предоставим помощ – военна, военно-техническа, хуманитарна – на Украйна, и това много пъти сме го заявявали тук от тази трибуна. Най-накрая – 8 месеца по-късно, след като за първи път беше поставен този въпрос в българския парламент, предстои ние да вземем това решение. Много закъсняхме! Надявам се и нашето общество, и нашият парламент да е узрял да вземе това решение с голямо мнозинство, защото, пак казвам – ние имаме интерес от спазването на правилата, наказването на агресорите. Единствено това е пътят към справедлив международен ред ред и мир, основан на този ред. Всичко останало е някаква форма на стимулиране на агресията, някаква форма на ерозиране на международната среда, в която може държави като нашата – не много големи, да извличат все пак някаква полза за себе си. Убеден съм, че и двете решения, двата акта, които ще приемем – Решението и Закона за ратификация на Споразумението, са изцяло в наш български интерес и се надявам този път наистина българският парламент да е на висотата на своята историческа отговорност. И трябва да отбележа, че вземайки тези решения, ние ще открием и пътя към ускорена модернизация на нашите въоръжени сили – нещо, което е изключително важно за българското общество. Важно е за средата за сигурност в целия регион, важно е за мотивацията на нашите военнослужещи. Ние можем да използваме всички механизми за привличане на финансиране от фондовете на Европейския съюз и НАТО наред със заделянето на достатъчно солиден бюджет за отбрана в следващата година. Нека да се възползваме от всички тези опции, пак казвам, в защита на българския национален интерес, в защита на справедливия международен ред, който брутално беше нарушен от агресора Русия. Благодаря Ви. Не виждам. Господин Дренчев, за изказване. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В момента, в който една война започне, то се знае, че ще свърши и ще свърши с мирен договор. И в един момент Русия и Украйна, каквито и снаряди да са изстреляли помежду си и каквито и жертви да са понесли, ще завършат с мирен договор и те ще се разберат помежду си. И ще останем ние, които в момента се намесваме в един конфликт, който не е наш. Вчера имаше съвместно заседание на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана, на което стана ясно следното нещо: стана ясно, че изпращането на оръжие за Украйна представлява намеса в конфликта намеса, която Русия няма да забрави и няма лесно и бързо да прости. Ние нямаме нужда от това да се противопоставяме по този начин. Друго. Конфликтът в Украйна не започна тази година месец февруари, започна 2014 г., когато правителството в Киев започна да пресира малцинствата в тази страна и ако ние тогава бдяхме много по-усилено за спазването на човешките права на всички граждани на тази страна, може би нямаше да сте стигне дотук. По отношение на външната политика, стана очевидно, че това е едно намесване, за което не ни е там времето и не ни е там мястото да се намесим. По отношение на оръжията, които изпращаме. Истината е, че нашата армия е в много окаяно техническо положение и всичко, което ние даваме, е нещо, което би могло да ни потрябва. Да, стари образци са, да – съветски образци са, нормално е, ние просто нямаме друго, ние не сме модернизирали своята армия, но това, което ние даваме, може след малко управление на средствата да се

Председател. Уважаеми господин Дренчев, аз не съм съгласен с Вас, че ние нямаме въоръжение, което да дадем. Вие самият сте военен пилот и моля да се коригирате в дуплика и да посочите, че ние, разбира се, може да предоставим и самолети. Самолети, които всеки от нас, който е пътувал от Велико Търново към Търговище, е видял, които са на постановката, които смятам, че са в едно добро състояние и щом сме тръгнали да даваме цялостното си въоръжение едва ли не, бихте ли обяснили: можем ли да дадем и тези два самолета, които са според мен в едно доста цветущо състояние? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ние много повече трябва да се грижим за собствената си армия, много повече трябва да се грижим за собствените си интереси. Ние в бюджета залагаме някакви средства за войната в Украйна, за украинските бежанци. В предишния парламент говорихме, че ще се отделят няколко милиона, оказаха се няколко стотин милиона. Оказа се, че няма процедура, по която да ни бъдат възстановени тези средства от Европейския съюз, така както твърдеше някога министърът на финансите господин Асен Василев, който, за съжаление, не е в тази зала. По същия начин тук се тиражира една абсолютна манипулация, за да не казвам друга дума, че изпращането на оръжие ще подобри по някакъв начин състоянието на българските въоръжени сили, защото, виждаш ли, ние даваме нещо, което така и така ще бъде унищожено в Украйна, а в замяна на това нашите партньори ще ни дадат някакво друго оръжие. Това е абсолютна лъжа! Няма такава програма, няма такава процедура. Това, което ни се предлага от нашите съюзници да ни бъде дадено, е в такова състояние, че просто е по-изгодно да ни го дадат на нас, отколкото да го унищожат и да го утилизират там, в техните заводи. То е абсолютно непригодно и абсолютно не е в състояние да се експлоатира дори в мирно време, какво остава в условията на бойни действия! Истината е, че това, което ние даваме, би могло много успешно да служи за наши нужди и за наши цели. Би могло да се модернизира и би могло да се ползва за Българската армия, особено в тези ключови момента и способности, които тя няма. Съжалявам, че не мога да вляза в конкретика, тъй като заседанието е открито – да, аз предложих да бъде открито. И наистина е по-важна политическата част на това, но истината е, че ние през цялото време трябва да дърпаме чергата към себе си, да защитаваме нашите интереси, нашите военни интереси, нашите военнополитически интереси и те трябва да бъдат на първо място. И ако ние настина сме български парламент и тук имаме за цел, на първо място, добруването на българския народ, бюджетът да бъде максимално ефективно употребяван, то това, което ние трябва да правим, е не да се разпростираме като геополитически фактор и да се намесваме във войни, които не са наши, а напротив, да гледаме да подредим собствената си армия, собствения си бюджет и да подредим нещата, така че ние, на първо място – ние българите, да направим една една държава, която е прекрасна на първо място за българския народ. Така че категорично ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепи Решението за даване на оръжие на Украйна, което е съвършено нелепо и неподходящо в този момент да се прави. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Дренчев. Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не мога да се съглася с тезата, че това решение включва България във войната по простата причина, че дори съседна Македония е изпратила оръжия много отдавна, Чехия, цяла Европа. Никой не е влязъл пряко във войната, не трябва и българските граждани да се плашат. А те се плашат с политическа цел. Защото – да, такова настроение има. Но нашата работа като лидери, нашата отговорност е да водим българския народ, макар и да е трудно. Макар, да, хората може да са изградили някакво мнение, ние трябва да водим тях, а не да гледаме общественото мнение накъде духа вятърът и да опънем платната, за да се понесем по течението на обществения дебат. Това е исторически момент не само за България, а и за Европа. Решението е важно, то е символично и ще постави България по пътя на своя цивилизационен избор. Неотдавна Русия ни обяви за неприятелска страна, и то когато бяхме твърде приятелски настроени – нито оръжие пращахме, нито, както казват някои – сме участвали в конфликта, но все пак Русия ни обяви за неприятелска страна и това е тяхното отношение към нас. Няма нищо общо историческата благодарност, няма нищо общо нашето уважение към руската култура с действителността днес и с факта, че Русия е агресор, и с факта, че Русия нападна Украйна. (Шум и реплики от ВЪЗРАЖДАНЕ и Тук делението на цивилизован и нецивилизован свят е истинско. От едната страна са Русия, Северна Корея, Сирия, Беларус само диктаторски режими. От другата страна е демократичният свободен свят, модерните свободни демократични държави. (Шум и реплики.) Дори Сърбия е заела категорично своята позиция. (Смях

ще има процес на възстановяване и ще бъде твърде лицемерно България да иска да е част от програмите за възстановяване и развитие, да е част от солидарността тогава, когато се получават пари, но да не е част тогава, когато един народ страда, стои на тъмно и студено и е подложен на системна агресия – жени и деца, цивилна инфраструктура,

оттук на запад и в свободния демократичен свят такъв дебат няма. Никой няма съмнение коя страна е правилна, коя страна е права и коя страна не е права. Нормално е много български граждани да бъдат объркани, защото дори Президентът на Република България Румен Радев – военен и човек с опит, каза: „Очевидно е, че Русия ще спечели тази война.“ Много медии, сайтове, източници на руска пропаганда и на всякаква дезинформация казват същото нещо, но 9 месеца това не е тъй очевидно.

без да съм експерт в тази тема, се съгласявам само с една теза, изказана дотук, дори и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ казаха: „След време ще ни съдят за това как сме гласували и какво сме казали.“

Аз съм абсолютно убеден в своята позиция с ясно съзнание какви последствия може да има тя за мен, как може да се разчете. Но съм убеден в едно и искам да го кажа от тази трибуна, за да остане в стенограмите: и ще дойде ден, в който ще разговаряме пак кой е бил прав, ще се носи отговорност и аз мога да Ви кажа едно Русия няма да спечели тази война.

Господин Божанков, чест Ви прави, че заемате коренно противоположна позиция на Вашата парламентарна група. Разбира се, Вие имате право на различно мнение, имате право да си вържете знамето на „Азов“ навсякъде, където искате, само че се притеснявам за Вас другия път да не Ви изпратят по-далече и от кактусите!

първо, поздравления за позицията, която заехте. Малко по-рано днес казаха – тук между другото всички партии са за мир, но има две партии, които са за руския мир. Радвам се, че от БСП има хора, които не са за руския мир, а са за мир по принцип. Всъщност наистина право е да се обясни, че – да, тази война е продиктувана единствено и само от агресията на Русия към Украйна, а не от нещо друго. И да, право е на абсолютно всички държави да подпомогнат жертвата на агресията и това е важното. И това е, което правим днес с това решение. Въпреки всички глупости, които бяха изказани, включително от Вашата парламентарна група – да, това решение е продиктувано от военната експертиза и тя е казала какво може и какво не може; да – то е съгласувано с украинската страна и е нещо, което им е изключително необходимо, за да защитят цивилното население и да няма цивилни жертви в Украйна, колкото може да се приключи тази война и да може цивилните украински граждани да бъдат защитени, цивилната инфраструктура да бъде защитена и доколкото е възможно руснаците да прекратят атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна и те да могат да се защитят, за да не бъдат украинците на студено и на тъмно, както се опитват руснаците да ги оставят по време на зимата. Защото това не е човешко!

Обаче, уважаеми господин Божанков, искам съвсем сериозно да Ви кажа, че днес Вие демонстрирахте едно драматично разминаване с възгледите на Вашата политическа формация и аз няма как да не съм съгласен с него и няма как да не поздравя най-малко за смелостта, но Вие пропуснахте да кажете нещо много важно и затова е моята реплика. Българската социалистическа партия се явява генетичен идеологически и горд с това наследник на антифашисткото движение в България. Когато през 1938 г. Хитлер си взима Судетите европейският свят казва: „А бе, да ги взима. Мир да има!“ Когато после взима Чехословакия, Англия и Франция, казват: „Мир да има!“ След това той взима Полша със съучастието на Съветска Русия и пак: „Мир да има!“ И когато влиза в Париж и когато започват да бомбардират Лондон, чак тогава Европа, обединена Европа, разбира, че не само няма мир – вече четири години, ами има милиони загубени човешки животи. Ние в момента сме в абсолютно същата ситуация и Европа в лицето на Европейския съюз си е извлякла някакви поуки от тази горчива история, коствала ѝ милиони жертви. Съвсем логично е всеки човек, който смята, че принадлежи към това цивилизационно семейство, независимо какви идейни различия има, да знае, че няма да може да има мир, докато това е поведението на днешна Русия. Защото нищо няма да спре утре Путин да реши, че му трябва и Молдова! Мир ли ще има?! Ами, ако реши, че руснаците в Свети Влас и Камчия имат право на автономия, ние какво ще кажем – мир ли да има?! Поздравявам Ви, господин Божанков. Уважаеми господин Дилов, уважаеми господин Гаджев! Благодаря за тези реплики. Действително и аз не мога да намеря логика, а съм разсъждавал доста по въпроса – след като не искаме санкции, няма да налагаме санкции, нали така: против санкциите сме? Няма да изпращаме оръжие, ние сме за мир, което автоматично означава една държава, в която в момента има инвазия, че Путин просто се плесва по челото и казва: „Как не се сетих! Трябва да има мир в крайна сметка!“ Аз не знам хората, които промотират тази идеология и тази идея, всъщност какво предлагат – как ще го постигнем този мир? След като единственият начин да се постигне мир е да се изтеглят войските от чужда суверенна държава? Как постигаме това, ако не подкрепяме жертвата? Тоест ние в пряк текст казваме – да ги смачкат по-бързо и да се свършва. Естествено, господин Дилов, това няма да е само Украйна, утре ще бъде Молдова, утре ще бъде друга страна. Неслучайно НАТО се разширява. Неслучайно държави, които винаги са държали на неутралитет по отношение на членството си във военни съюзи, в момента се присъединяват към НАТО и ако едно нещо постигна тази инвазия, то е да обедини Европа, да обедини НАТО, да направи западния свят по-силен отвсякога и се надявам, и в България – всъщност аз се радвам, че в България има такова мнозинство и се радвам, че другата част не е мнозинство. Благодаря, господин Божанков. Уважаеми колеги, да Ви уведомя, независимо че господин Дилов спомена за драматичното разминаване в нашия Правилник, има фигурата на мнение, различно от това на парламентарната група, в която членуват, така че давам възможност на БСП в рамките на три минути от времето, което не може да е в техен ущърб заради изказаното различно мнение, ако искат, да вземат участие

Госпожо Нинова, имате три минути. Господин Председател, уважаеми колеги! „Има изгледи за мир в Украйна и той ще настъпи в определен момент!“, „Трябва да дадем гаранции за Русия.“ Датата е 24 октомври 2022 г. Знаете ли кой е авторът на тези думи? Президентът Макрон. Той не е ли европеец, уважаеми евроатлантици? А след срещата му с президента Байдън чухте ли какво каза президентът Байдън? Че е готов на разговори с президента Путин. Рано или късно там ще има мир и той ще бъде наложен чрез дипломатически преговори и разум. Нашата позиция е същата. Искаме мир, който да бъде решен с дипломатически преговори и разум. Питам Ви Австрия, Унгария, Швейцария, Лихтенщайн, Малта, Молдова, Ирландия какви държави са? Те изповядват ли европейски ценности? Ами, те не доставят оръжие?! И това го решиха техните национални органи! Опорката Ви: „Всички правят така, трябва и ние да правим“, пада. Не всички правят така! Редица европейски държави казаха: „Не! – на доставянето на оръжие. Помагаме с хуманитарна помощ, приемаме бежанци.“ Както направи и България и както е нормално да се направи, когато един народ страда. Така че ако може, спрете да повтаряте като онези навитите човечета с ключ: „Така прави целият свят, значи така трябва да правим и ние.“ Ако сме народ и държава, която мисли за националния си интерес, трябва да водим този разговор по друг начин, без политически изхвърляния, без оценки, без какво е БСП, какво е ГЕРБ, кой е в евроатлантическа коалиция и кой – в друга!

16 депутати от 240 са прочели в Секретно деловодство какво гласуват, уважаеми български народе! 16 души от 240 знаят днес какво ще гласуват! Останалите

– на доставянето на оръжия за Украйна! Това ни въвлича в конфликта и е противно на българския национален интерес. Търсене на мирно решение, успокояване на света, Европа и България! Благодаря, госпожо Нинова. Само за уточнение, материалите по точката са на разположение на народните представители от 1 декември. Тези, които имаха желание, в прекъсването имаха възможност да се запознаят с приложенията. Това е въпрос на желание. Никой насила не може да бъде накаран да се запознава, да чете и да разбира прочетеното. Има ли реплика? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Колеги, ще Ви прочета Проекта на решение, който ще подложа после на гласуване. „Проект! РЕШЕНИЕ за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна

чл. 11 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Решение (ОВППС) 2022/2245 на Съвета от 14 ноември 2022 г. относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за подпомагане на украинските въоръжени сили, обучавани от Военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украйна, с военно оборудване и платформи, предназначени за произвеждане на смъртоносна сила РЕШИ: 1. Република България предоставя на Украйна военно имущество съгласно приложение № 1 (поверително) въз основа на споразумение, което да бъде ратифицирано от Народното събрание. 2. Република България предоставя военно имущество в рамките на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA) съгласно приложение № 2 (поверително). 3. Разрешава участие на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в Мисията на Европейския съюз за подпомагане на Украйна (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM UA) c оръжие и техника за срока на мисията, както следва:

UA). 5. Министерският съвет на Република България да предприеме необходимите действия по сключване на Споразумението по т. 1 и да внесе същото за ратификация.“ Текстове по вносител. В Комисията са приети текстове за нови точка 6 както следва: „6. Министерският съвет да продължи да предприема всички действия за оказване на последваща военна и военно техническа подкрепа на Украйна съобразно заявената от нея необходимост и българските възможности. Министерският съвет да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чийто срок на съхранение изтича до три години, включително и чрез замяна налични такива с новопроизведени от държавните публични предприятия, срещу които получава новопроизведени такива на съответната равностойност.“ Постъпило е редакционно предложение от Екатерина Захариева в новата точка 7 да отпадне текстът, който „срещу които получава новопроизведени такива.“ Това е текстът, предложен да отпадне. Ще подложа на гласуване, първо, редакционното предложение за отпадане на това изречение в точка 7, предложено от народния представител Екатерина Захариева. Моля, режим на гласуване.

ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Искам да направя процедура за прегласуване. Уважаеми колеги, нали това беше основният мотив преди няколко седмици да гласувате това предложение за даване на помощ на Украйна да си обновим нашите въоръжени сили?! Тук министърът на отбраната това ни обясняваше, това обяснявахте по телевизиите, това обяснявахте на българските граждани. И сега какво стана? Приехте едно решение, което или ще приемете, което не сте го чели, и най-важният аргумент, с който излъгахте българските граждани, българското общество и народните представители, сега отпада. И това не е ли лицемерно поведение?! Хубаво, има емоции – при нас малко повече, при Вас малко по-малко, но нека да бъдем откровени. Какво правим? Тук ни разсъждавахте два часа парламентарно време как Българската армия ще се възползва, ще се модернизира с нови ракети, нови установки, нови снаряди и сега всичко това отпадна! Виждате ли защо трябва да бъдете честни с българските граждани? Защо трябва, уважаеми колеги, да четем това, което ни се предлага?! Шестнадесет от 240 са го прочели и 226 ще натиснете бутоните или

това, което ще прегласуваме. „Министерският съвет да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чийто срок на съхранение изтича до три години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия…“, а редакционното предложение е да отпадне текстът „срещу които получава новопроизведени такива на съответната равностойност.“ Прегласуваме редакцията, колеги – отпадането на текста „срещу които получава новопроизведени такива.“ Моля, режим на прегласуване.

без присъствие на министъра на отбраната, без присъствие на главнокомандващ, без присъствие на министър председател. Обсъдихме толкова важен въпрос и натиснахте бутона, за да направите всичко възможно България да стане максимално близка до този конфликт. Нещо повече, уважаеми колеги, това, което направихте, на практика се дава и възможност за участие с жива сила в този конфликт. Не знам дали осъзнахте какво извършихте само преди една минута?! Тоест България може и пряко да се въвлече с военнослужещи, независимо че сега ставате и се разхождате и не Ви пука за това, което извършихте. Да, беше прав един колега, когато цитираше една прословута фраза за началото на Втората световна война, но я обърна точно в противоположния вид, защото, да, ще се носят отговорности.

цялата Ви философия, която коментирахте, че ние ще дадем въоръжение и благодарение на това ще извършим модернизация на Българската армия падна това, което извършихте, е национално предателство! И още нещо – няма такава философия, първо, да се разоръжим, а след това да се въоръжим. Ние наистина станахме иноватори – Вие, които гласувахте за това, което направихте току-що. Не знам как Ви е чиста съвестта и дано не толкова скоро да понесем отговорността на това Ваше действие, което се извърши. Дано наистина Бог да пази България, както се обръщат някои наши колеги! (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, № 48-202-02-10, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2022 г. На заседание, проведено на 8 декември 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. От Министерството на отбраната на заседанието присъстваха министър Димитър Стоянов, заместник-министър Катерина Граматикова и адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната. От Министерството на външните работи участие в заседанието взе министър Николай Милков. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната, който отбеляза, че посредством Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна на украинската страна ще бъде предоставено безвъзмездно въоръжение, техника и боеприпаси в обем и по вид съгласно Приложение 1 към Споразумението (поверително). Споразумението е изготвено, като са спазени стриктно задълженията, произтичащи от Устава на ООН, международното хуманитарно право и другите международни договорености, решения и резолюции на международните организации за укрепване на сигурността и стабилността в региона. Задълбочаването на диалога и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната е една от основните цели на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави – членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, като засилено сътрудничество в областта на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Според Споразумението украинската страна се задължава да използва предоставеното въоръжение, техника и боеприпаси при стриктно спазване на Устава на ООН, международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право само за целите, описани в Решение ОВППС 2021/509 за създаване на Европейския механизъм за подкрепа на мира и другите относими актове на Европейския съюз. Поради обстоятелството, че се касае за договор с военно-политически характер, който се отнася до разпореждане с движими вещи държавна собственост, както и във връзка с Разпоредбата на чл. 5 от Споразумението, същото подлежи на ратификация на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, т. 7 и т. 8 от Конституцията на Република България. Доколкото Приложение 1 към Споразумението е поверително, в тази част Споразумението не следва да се обнародва в „Държавен вестник“. Необходимите финансови средства ще се осигурят в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на отбраната. Министър Николай Милков изрази позицията на Министерството на външните работи в подкрепа на така предложения законопроект. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането взеха народните представители Христо Гаджев, Георги Георгиев, Николай Дренчев и Ивелин Първанов. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и без „въздържал Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, № 48-202-02-10, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2022 г.“ Благодаря, господин Гаджев. Доклад от Комисията по външна политика – заповядайте, госпожо Захариева. Благодаря, господин Председател. „На извънредно заседание, проведено на 8 декември 2022 г., Комисията по външна политика и Комисията по отбрана разгледаха Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г. Мотивите към Законопроекта бяха представени от министъра на отбраната Димитър Стоянов. Министърът на външните работи Николай Милков представи положително становище относно Проекта на споразумение.

Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 11 гласа „за“, 3 гласа „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Много от аргументите вече бяха изказани в дискусията по точка първа, макар че реално погледнато все още имаме възможността да сложим спирачка на този процес или да го забавим, да внимаваме точно какво гласуваме, защото, независимо от Решението по първа точка, това, което реално ще изпрати тези оръжия, е Законопроектът за ратификация на Споразумението с Украйна. Искам обаче още веднъж от името и на нашата парламентарна група да кажа, че не приемаме начина, по който тези точки бяха вкарани в дневния ред на Народното събрание. Не приемаме факта, че при обсъждането на толкова ключов за нас въпрос, чувствителен за обществото, тук не присъстват представители на изпълнителната власт, независимо че са служебни министри, служебен министър-председател. Не чухме изявление и на президента. В тази връзка мога да кажа, че възразяваме, че по този въпрос не беше свикан и Консултативният съвет по национална сигурност, защото и президентът, и неговите министри неведнъж заявяваха, че са против предоставянето на такава помощ, но след Решението на Народното събрание не предприеха стъпки, които да предотвратят продължаването на този процес, защото имаше и все още има начин това да бъде спряно. Възразяваме и за това, че току-що взехме решение, в което възлагаме на Министерския съвет да преговаря и да сключи Споразумение с украинската страна, а то вече е сключено, преговорите са минали, и като втора точка вече трябва да ратифицираме и това споразумение. Мисля, че Народното събрание все пак не бива да бъде ползвано просто като инструмент за решаване на такива въпроси, без към него да се проявява необходимото уважение. Мисля, че това е твърде сериозна тема, за да мине така, между другото, както мнозинството днес се опитва да го направи, и вероятно и ще успее. По отношение на самото споразумение. Мисля, че много от Вас, които не са чели поверителните елементи на двете точки, не са чели и какво пише в Споразумението. В това споразумение пише, че по решение на Министерския съвет могат да се добавят или променят въоръженията, боеприпасите, предвидени в тези поверителни списъци, които няма как да бъдат публично огласени в момента. Смятаме, че това надхвърля правомощията на Министерския съвет. Смятаме, че всяка промяна или добавяне – и подчертавам – по искане на украинската страна на нови въоръжения и боеприпаси, трябва да става във всеки един случай с решение на Народното събрание, както го правим днес, а не просто с решение на Министерския съвет, което също ще бъде вземано, най-вероятно в закрити заседания и даже и народните представители ще бъдем затруднени да следим и да знаем какво се случва, защото обикновено тези точки – поверителните точки, също не се обявяват в дневния ред на Министерския съвет. Това е още една стъпка към въвличането на България с Вашите гласове днес в един процес, който може да ни доведе до много сериозни последици, за които, така лежерно, смятате в днешното заседание, че не биха могли да се случат, но историята и най-обикновен анализ показват, че резултатите от днешните решения могат да нямат, но могат и да имат сериозни резултати, особено с този подход на народните представители, в който сякаш искат: а бе, да мине и тази точка най-после, че да се заемем със следващите неща. А това наистина е твърде сериозно и е жалко, че и когато взехме нашето предишно решение, и днес, нямаше тук никой, който да представи някакъв елементарен анализ на рисковете, а може би и на ползите от това България да се ангажира по този начин. Ако има нещо позитивно във всичко това, което правим днес, е, че все пак, без да бъдем в състояние да коментираме в детайли, може да кажем, че приносът, който България ще има на база на тези решения, е доста скромен. Това е в някаква степен гаранция, че все пак България няма да постави под риск собствените си отбранителни способности с помощта, която смята да предостави на Украйна, с Вашите гласове, но това, разбира се, е малка утеха, защото, от една страна, да бъдем реалисти. Нашата помощ по никакъв начин няма да промени хода на войната, тази помощ ни прави съучастници, тя ни прави част от военния конфликт, колкото и да го отричате, колкото и да не Ви се вярва, защото след малко, когато натиснете копчето за ратификация на това споразумение, да не си правите илюзии – същото това копче означава натискане на спусък, с който, с българско оръжие ще бъдат убивани хора. Това е резултатът от това, което ще направите след малко. Ако тази морална дилема Вие може да разрешите по един начин, нашата парламентарна група – може би с изключение на един, не търси такава, няма такава морална дилема. Очевидно за мнозинството тук тази логика на последователност на действията, на последователност от действия наши тук, не съществува, няма такава мисъл, но това е въпрос и на съвест. Ние няма да можем да помогнем във войната, няма да можем обаче след днешното решение да помогнем и в търсенето на мира, няма да можем да помогнем и действията, които ще предприеме и Европейският съюз, и отделните страни членки, когато последните оръжия заглъхнат и когато ще трябва да се търсят трайните решения за това подобни конфликти повече да няма нито там, нито в Европа. България можеше и устоя до момента да има една малко по-различна роля, която, впрочем, не е неморална, както някои се опитват да я представят. България въпреки своите трудности направи сериозни усилия по отношение на хуманитарната помощ, по отношение на бежанците в България, украинските бежанци тук, може да направи още много за това, защото основните проблеми на Украйна в момента не е недостигът на боеприпаси. Основните проблеми са свързани с разрушаваната ежеседмично инфраструктура, а може би там може да бъдем наистина полезни, без да поставяме себе си под тази морална дилема, за която говоря, може сигурно да предоставим или да създадем условия, за да бъдат закупени генератори за ток, за да не стоят украинските граждани на студено, на топло. Частично, да, но както се оказва, и това не може да направим както трябва. Истината е, че с днешните решения ние на практика нито сме полезни, вредим на себе си, поставяме себе си и страната си пред тези дилеми и е жалко, че стигнахме дотук, защото с много усилия успявахме да предотвратим това. Днес вече и тази възможност ще бъде затворена. Както се казва, макар и в последния момент, ние решихме да станем част от този конфликт. Ние няма да подкрепим ратификацията на този законопроект и искам да информирам отсега, че смятаме да направим предложения между първо и второ четене по отношение на сроковете по точка трета, по отношение на приложенията по точка втора, така че моля да го имате предвид. Приемането на второ четене да бъде оставено за следващата седмица или в следващ период, когато ще може отново през Комисия да бъдат разгледани нашите предложения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Вигенин. Има ли реплики? Господин Гаджев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вигенин, отзад напред ще започна. Първо, Вие много добре знаете, че по приложения и по самите договори Народното събрание няма как да се произнася по самите текстове. Това е заложено и в Конституцията, и в много решения на Конституционния съд, така че не спекулирайте с това. Колкото до срокове, такива срокове всъщност няма, и точка трета в договора също така няма. Поне да го бяхте прочели преди това. Колкото до самото Ви изказване, аз имам един много прост въпрос, на който се надявам да ми отговорите. Кой унищожава украинската инфраструктура? Кой унищожава украинските топлоцентрали или електроцентрали? Климатичните промени ли? Кой ги унищожава? Ами руските въоръжени сили ги унищожават. Същите руски въоръжени сили, за чието здраве Вие сте загрижен, че видите ли могат да загинат. Ами не, няма да загинат при едни много лесни обстоятелства, ако просто се изтеглят от Украйна, тогава ще си останат живи и здрави и няма да се стига до това, така че позицията на „БСП за България“ е ясна. Вие продължавате да защитавате страната на агресора. Колкото и да се опитвате да обясните, че сте за мир, Вие всъщност сте само за руски мир. Съжалявам, че отново трябва да го повторя. Това сравнение, между другото, се оказа много правилно на колегите от „Демократична България“, които го казаха днес първи. Колкото до самия законопроект. Искам отново да Ви напомня и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, където изрично всички актове, които са с някакъв вид класифицираност на Министерския съвет, се изпращат задължително на Народното събрание, тоест и този Ви аргумент, че няма да има парламентарен контрол, е неверен.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Гаджев, естествено, че нямахте аргументи по същество. Аз искам само да припомня, че още през февруари тази година Народното събрание прие Декларация, почти единодушно. Един параграф от нея не беше подкрепен от БСП. Неведнъж ние сме давали ясно да се разбере, включително с гласуване, кой е агресорът. Инфраструктурата очевидно се разрушава от Русия. Само не мога да си представя как с това, което сега ще гласувате, това ще бъде преодоляно. Няма как да го коментираме, понеже все пак е поверителен този списък. Нека да бъдем сериозни, защото всичко можете да си говорите, но за съжаление, това, което казах, ще бъде факт. Сега Вие ще натиснете копчето за и с това натискане Вие ще започнете да натискате спусъци там – в Украйна, където ще умират хора. Така че, както казах, ако тази дилема за Вас е разрешима по този начин, за нас не е. А що се отнася до Законопроекта, ние не предлагаме промени по самото споразумение, тъй като то вече е сключено. Ние не можем да го променим. Просто обръщам внимание в точка точка трета на това споразумение, че Министерският съвет сам ще си решава какво да заменя, какво да добавя и може да се окаже всъщност, че този списък, който сега ни е представен, е един списък колкото да да заблуди, да мине по-леко може би някак си тук, а след това ще се окаже един доста по-различен списък. И ние вече нямаме контрол върху това. Да, тук може да дойдат тези решения, господин Гаджев, но те вече ще са взети и по това споразумение и със Закона, който ратифицираме, ние нямаме думата по това какво оттук нататък ще се изпраща и какво не. А по Законопроекта нашите предложения са по самия закон за ратификация. По отношение на точка втора за разпореждането за Приложение № 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“ и по Заключителната разпоредба кога този закон влиза в сила. Там ще бъдат нашите предложения и Народното събрание няма как да не уважи това по всички правила, които имаме. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Други изказвания? Господин Първанов, после госпожа Димитрова.

Господин Председател, на Комисията по отбрана вече обсъждахме това. Сега също ще бъда кратък и ясен. България няма никакви ангажименти към Украйна поради една много просто причина: ние с Украйна не членуваме в един политически съюз, нито във военен. Нямаме двустранна нито военна, нито политическа спогодба. Украйна не членува в Европейския съюз. Украйна не членува в НАТО. Ако ние сега започнем да се месим във всеки конфликт, то може би по същата логика би трябвало да се намесим в карабахския, в косовския, в либийския, в сирийския или още там, където другаде се сетите. Тук естествено излиза едно много удобно оправдание, че ние едва ли не спираме всеки агресор, който ни се изпречи на пътя. Само че да зададем един въпрос: какво търсеха българските войски в близкоизточните пустини, когато пазеха рафинериите и нефтопроводите на Халибъртън? Да, те станаха собственост на Халибъртън, след като бяха завладени от една суверенна държава, наречена Ирак. Държава, която беше нападната в разрез с международното право. Ние тогава обаче по стечение на обстоятелствата изведнъж се оказахме на страната на агресора. Това нещо метна много тъмно петно върху нашата международна репутация. Мога да задам въпроса и какво търсеха нашите войски в Афганистан? Защо пазехме там наркоплантациите? Оказва се, че Българската армия е била съпричастна към агресия срещу друга суверенна страна и не знам кой ще носи това политическо наследство, кой ще поеме отговорността за всичко това. Сега има един друг конфликт, по който ние не бяхме страна и по който изведнъж се сетихме, не знам защо, да минем към тези, които считаме, че са били нападнати. Само че забравяме, че тези, които формално са нападнати, всъщност започнаха гражданска война преди осем години срещу собствения си народ, като ограничиха неговите права. Вчера тук стана дума за сегрегация. Жителите на Украйна, които говорят на руски език и които считат себе си за руснаци, бяха подложени на сегрегация. Беше им забранено да изучават собствения си език, бяха закрити техните училища, бяха спрени техните канали, техните медии. Това нещо предизвика, естествено, реакция и в Украйна се стигна до гражданска война. От тази гражданска война в България избягаха наши сънародници, граждани на Украйна, които обаче тогава не получиха необходимата помощ и внимание, нито от местните власти, нито от централните. Вече веднъж говорих по този въпрос, ако трябва, пак ще го кажа: през 2015 г. бяха дошли наши сънародници с украински паспорти, за които българската държава изобщо не се погрижи. Едно, че не им даде българско гражданство, дори, че не им призна статут на бежанци, защото тогава официално се говореше, че проблемите на Украйна са си проблеми на Украйна, че България няма да се меси там, че закриването на български училища от украинските власти, които считат, че единственият език и единствените училища, които трябва да са на украинска територия след 2014 г., трябва да бъдат само украинските. Тоест тази придобивка, която ние имахме, я изгубихме благодарение на вътрешното политическо напрежение в Украйна. Виждаме докъде доведе нещата украинският елит – до разпад на собствената им държава и до замесване в тежък въоръжен конфликт. Сега обаче не мога да разбера, след като част от европейските лидери и дори американските управляващи кръгове смятат, че трябва да започнат преговори, че трябва да се сложи край на този конфликт, защо ние като българи, като суверенна страна трябва да изпълняваме повелите и заповедите на президента Зеленски и на неговия външен министър?! Защо всяка директива, която се спуска от Киев, ние трябва да я изпълняваме така?! Защото в Европейския съюз има и други страни – Унгария блокира помощта за Украйна. Унгария и други европейски страни не искат да се месят в този конфликт. Помислете, че ако по същата логика ние започнем да се месим в конфликти в Средна Азия и Близкия изток, то България един хубав ден ще остане без никакво оръжие, поради простата причина, че ние си чистим складовете, без да сме ги попълнили с ново въоръжение. Тази благовидна формулировка, с която започва всяко решение – че всъщност ние обновяваме армията – кое е обновяването? Къде е новото въоръжение? Няма обновяване. Ние се лишаваме дори от това, което имаме. Не е работа на България да се разоръжава. България трябва да мисли за собствения си суверенитет, за укрепването на собствените въоръжени сили. И най-важното, ние не трябва да изпращаме никъде наши военнослужещи страните, които са замесени в конфликт – нито като инструктори, нито като преки участници. Ние не трябва да се ангажираме и с обучаване на наш терен, в наши бази на военнослужещи от други държави, които са замесени в конфликт, защото това също ни намесва в конфликта. Разликата е съвсем малка. И вчера на Комисията споменах, че еуфорията през декември 1941 г. е била огромна. Една седмица след като е бил бомбардиран Пърл Харбър, всички са считали, че Америка и Англия не могат да се намесят във войната. Всепобеждаващият Вермахт вече е бил пред вратите на Москва. И какво се случи няколко години по-късно? Нека да мислим държавнически. Да мислим държавнически, защото неутралитетът е това, което ни гарантира международната сигурност. И за да бъде гарантиран този неутралитет, на нас ни трябват модерни въоръжени сили. Но 33 години слушаме, че модерни означава да бъдат орязани от въоръжение, да бъде съкратен личният състав. Преди два дни се срещнахме с курсантите от Великотърновския университет. Да, не е вече военно училище, а е университет. Ситуацията е плачевна. За 33 години пълен регрес и деградация. Българската държава е в състояние да отдели 2,5 милиарда за нещо, което ù обещават и което едва ли ще го види в близките няколко години, но не е в състояние да отдели няколко милиона, за да подобри материалната и учебната база на основното военно учебно заведение, което осигурява младшия команден състав на Българската армия. Ние сме изправени пред криза. След няколко години да имаме генерали и полковници, а да нямаме лейтенанти и капитани поради простата причина, че рекрутирането на курсанти е паднало с 30 – 40%. Не знаем колко от тях ще завършат. Какъв ще бъде випускът след пет години. Нека да помислим за престижа на тези командири, които ще защитават суверенитета на страната. За статута, който имат курсантите, нека за това да помислим. Необходима е само една промяна в техния статус, едно изречение, което можем да го решим ние, и да дадем повече права на министъра на отбраната, защото в сегашното положение те стоят разкрачени нито са военни, нито са цивилни. Господин Първанов, аз уважавам Вашето мнение, първо, защото знаете всеки снаряд от това, което ние обещаваме като помощ, какво представлява. Виждали сте го, държали сте го в ръце и сте го изстрелвали. Аз също съм ползвал това нещо, което сега ще изпращаме като оръжие. Знам как тръгва от цевта и знам какви поражения прави. Знам, че в крайна сметка ние изпращаме там оръжие, с което ще се убиват хора. С това оръжие ще убием хора, ще ескалираме конфликта и ще сложим черни забрадки на майките, без значение от коя страна са. Уважавам Вашето мнение затова, защото Вие сте член и на двете комисии – и на Комисията по отбрана, и на Комисията по външна политика, и много добре разбирате проблема от двете страни. Това, за което искам да Ви репликирам и което не ми стана ясно на мен от Вашето изказване, е, всъщност има ли някаква полза въобще за България? Не военна, военна е ясно, че няма, поне на мен ми е ясно, но политическа. Питам Ви като член на Комисията по външна политика. Някакви дивиденти ще имаме ли, ще спечелим ли ние нещо, въпреки че е безкрайно цинично да се говори, че ако дадем нещо, ако се запишем в клуба на хората, които примерно ще получават пари за възстановяването на Украйна, това не може да бъде индулгенция за това, че ще убиваме хора или ще даваме оръжие, за да се убиват хора. Но все пак, нека да видим от другата страна на везните, макар и цинично поставено – има ли нещо, което да приемем, че може би е полезно за България и за Българската армия, и за българския народ? Благодаря.

Господин Дренчев, полза за българската държава няма никаква. Полза ще имат само няколко индивиди, които трябва да си оправдаят хонорарите и изпълняването на инструкциите, които са получили зад океана и на разни други островни места. България ще бъде компрометирана в международен план за следващите десетилетия. Най-важното е обтягането на отношенията. Както се казваше навремето при приятелството – лесно се къса възелът, после трудно се завързва. Ясно е, че братоубийствената война няма как да бъде насърчавана. Няма как да бъде подкрепяна. Но за нас е важно като българи да бъдем тук – в центъра на Балканите, център на стабилност. И няма кой друг да гарантира нашата сигурност, защото виждаме, че от членуването ни в НАТО ние ново въоръжение не сме получили. На Комисията по отбрана някои репликираха, че прекалено малко изпращаме. Съжалявам, но Вашия гуру Иван Костов наряза това, което можехме да им изпратим, още през 1999 г. и 2000 г. С това оръжие може би сега щяхте да се отчетете по-добре, но тогава беше важно да бъде нарязано всичко, което е произведено по време на Варшавския договор. Обезоръжихте вече веднъж Българската армия, втори път виждам, че не искате и да я въоръжите. Продължаваме по едно и също нещо: говорим за модернизация и превъоръжаване, при положение че нищо не е влязло в нашите складове. Че нашите военни фирми от Военнопромишления комплекс не са получили никакви поръчки, а трябваше влизането ни в НАТО да ни гарантира икономическо благоденствие. Трябваше да получим нещо за производство. Вместо това постоянно имаме съкращения и на производствени мощности. Относно това, което говорим – за ползата за страната ни. Ползата в случая ще бъде никаква. Просто някой ще се отчете някъде. Нито на бойните полета ние ще свършим нещо, нито в международен план. България вече няма никакъв авторитет. Решението за Шенген го показа. Знаят, че каквото и да ни сведат, ние ще се съгласим. Такъв е нашият имидж. Ние сме хора, които изпълняваме всякакви инструкции и поръчки. Само да припомня, че през 2018 г. България за шест месеца беше председател на Европейския съюз. Кои са приоритетите на българската политика, които ние успяхме да наложим на Европейския съюз, в който сме равноправни членове? Нищо! Само разнасяхме кафета и говорихме за някакви Западни Балкани. А че имаме наши интереси и на Балканския полуостров, и в Източна Европа – никой нищо не каза. Тогава няколко неправителствени организации повдигнаха въпроса за Коридор № 8, чисто икономически, стопански, който повишава престижа на България и нейната тежест в Европейския съюз, но това си остана само говорене. Политическият връх, политическите сили изобщо не обърнаха внимание. Най-важното беше, че чиновниците от Брюксел, третостепенните ще дойдат тук и ние ще им бъдем слуги. Сега виждам, че този манталитет вече започва да става опасен за България, толкова опасен, че България е напът да се устреми към третата си национална катастрофа. Да не забравяме колко бяха розовите очила, когато правителството на Радославов ни присъедини към Централните сили във войната срещу Антантата и как това завърши. Да не забравяме колко бяха щастливи през 1941 г., когато бяхме на страната на всепобеждаващия Вермахт и как това завърши. Нима трябва трети път да стъпим в едно и също блато, за да се сетим, че трябва да се предприемат някакви мерки? Не, мъдрите не допускат грешките да се повтарят. Благодаря

господин Председател, уважаеми колеги, колкото и да сте малко в тази зала! Явно интересът към тези две точки не е толкова голям, не е важен за България, но не е проблем да си говорим и на празна зала.

Само преди броени минути ние приехме Решение за подкрепа, за военна и военно-техническа подкрепа за Украйна, като стана ясно, че, приемайки това решение, само 16 от 240 са се запознали с класифицираната информация. След броени минути вероятно отново болшинството от нас ще натисне бутона за и ще приемем една ратификация вероятно пак, без да сме прочели текста на тази ратификация. За тези, които отсъстват от залата, за тези, които не са прочели, и за българските граждани ми позволете да изчета § 3 от чл. 1: „Изменението на списъка по § 1, включва замяна и/или добавяне на ново имущество, се извършва с Решение на Министерския съвет на Република България, по искане на украинската страна и при възможност за българската страна. Това изменение не се счита за промяна на настоящото споразумение.“ Уважаеми господин Председател, многократно днес в тази зала ние искахме при разглеждане на тези две точки да присъства или министър-председателят, или представител на Министерския съвет, примерно министърът на отбраната. Това не беше хрумване, не беше прищявка. Това искане беше продиктувано от необходимостта да зададем въпросите си, и то въпроси, които са свързани с тези две точки. Искахме да попитаме министър-председателя или министъра на отбраната: какво всъщност се има предвид с този § 3? Това означава ли, че списъкът, който е предложен към настоящия момент, може да бъде изменен? Това означава ли, че Министерският съвет е в правомощията си да измени този списък, и то по искане на украинската страна, и вероятно за защита на националния интерес на Украйна? Не е ли по-важен в случая българският интерес? На тези въпроси искахме да ни отговори министър-председателят или представител на Министерския съвет. Мисля, че тези въпроси са важни, защото всички ние, които сме тук, сме тук, за да защитим националния интерес.

бутона за приемане на това споразумение, помислете дали с това ще стоплим украинските семейства или украинските деца? Дали с това ще спрем войната, или ще продължим тази война? Дали спокойно ще се приберем довечера при семействата си, при децата си, при положение че не гласуваме за хуманитарна помощ, не гласуваме за предоставяне на храна, не гласуваме за предоставяне на генератори? Гласуваме за оръжия, които ще продължат войната и които ще сеят смърт. Благодаря Ви. Господин Председател, аз ще започна с един коментар на изказалия се преди мен за това, че, видите ли, ние трябвало да подкрепим нашия съюзник Украйна. Украйна не ни е съюзник и никога не ни е била поради ред причини. Една от тях е, че съществува само от 30 години на картата. Втората причина е, че когато ние трябва да вземем подобно решение, трябва да мислим преди всичко с какво то помага на България, с какво това решение е полезно за нас. Води до увеличаване на българската национална сигурност или носи някакви икономически изгоди за нашата страна? Не, единствено и само както морални, така и материални. Искам да припомня, че България е членувала и в други съюзи назад във времето. Тъй като от преждеговорившия тук Ивелин Първанов беше споменато за 41-ва година първите коментари след нашествието на Вермахта в Съветския съюз, а и после, след като в началото на декември – между другото, точно в началото на декември 1941 г. тук в тази зала се гласува България да обяви война на Съединените щати и на Англия, която е приета с ръкопляскания – хората стават на крака, радват се. три години, даже малко повече от три години по-късно една част от хората, които са се радвали, заплащат с живота си за това нещо, осъдени от Народния съд на смърт заради точно това тяхно гласуване, и не само заради него. Обаче интересното е, че дори когато България е съюзник на Третия райх, заедно, разбира се, с тогавашния цивилизован свят, защото, ако отворите учебниците, ако отворите вестниците от онова време, ще видите, че има много интересни заглавия в българските вестници. Примерно в „Зора“ и в „Утро“, най-четените тогава вестници, има интересни заглавия от сорта: „Армиите на Обединена Европа маршируват към Москва“. Нищо ново под слънцето, само се сменят свастиките – преди са били пречупени кръстове, сега са 12 звездички. Въпросът е, че дори тогава, когато България е член пак, за пореден път, на цивилизования свят и отново за пореден път е направила цивилизован, цивилизационен избор, дори тогава обаче ние не изпращаме не войски, никакво въоръжение не изпращаме на Източния фронт, въпреки че има настоятелни искания за това. Българският цар по това време – Борис ІІІ, който е от немска династия и винаги е бил подозиран заради това, че всъщност е скрит германофил, точно този човек не позволява изпращането дори на един патрон на Източния фронт, какво да говорим за войници! Единствената подкрепа, която се изпраща, е един санитарен влак с лекари и медицински сестри. Но като говорихме за историческите препратки, мисля, че трябва да спрем с тях, защото в крайна сметка живеем в настоящето и трябва да мислим за бъдещето. Това просто го давам като като една интересна обратна връзка от историята, защото знаете, че историята е учителка, от която никой не се учи, и затова, за съжаление, много често едни и същи грешки се повтарят. Какъв е нашият интерес, още веднъж повтарям, от това да дадем оръжие на Украйна? Украйна не е приятелска държава на България – Украйна е враждебна към България. Нейните действия… Или по-скоро да не говорим за Украйна, защото Украйна е конгломерат, доста неумело съшит от последните няколко десетилетия, като започнем от времето на Ленин, Ленин, минем през Сталин и стигнем до Хрушчов, защото това е периодът за създаване на съвременната украинска държавност. Та този украински конгломерат в момента не е приятелски настроен спрямо нас – той е враждебен! И действията, които са враждебни спрямо нас, през последните десетилетия никак не са малко. Но от 2013 – 2014 г., когато започна гражданската война в Украйна, те стават все повече и повече. Първо искам да кажа това, което беше споменато – ще го повторя още веднъж. Имаше страшно много закрити български – всъщност не точно училища, закри се преподаването на български във всички училища в Украйна, където живее българско население. Няма в момента едно държавно училище, в което да се преподава на български, няма и това го няма от години! Когато ние от ВЪЗРАЖДАНЕ го казахме, ни обвиняваха в лъжа, като казаха: не е вярно, има неделни училища! Да, неделни училища има, но те не са държавни, държавата не участва в тяхното финансиране, нито ги подпомага! Точно поради тази причина преди няколко дни получихме едно писмо от Българско дружество „Кирил и Методий“ в Болград за подкрепа, за да могат да имат генератори, тъй като техните неделни училища страдат от липса на ток, естествено, заради войната. Иначе украинската държава ги подпомагала. Да не говорим за това, че има страшно много и в момента вече се увеличава бройката на изчезналите българи в Украйна. Изчезнали поради една много проста причина – в Украйна има три района, които според СБУ – това е украинското Гестапо, Службата за безопасност на Украйна – са с повишен риск от сепаратизъм: на първо място, разбира се – Донбас, на второ място – Харков, на трето място – Одеска област, конкретно Болградският район, като ние българите сме сепаратисти според СБУ. Случаите, в които има заплахи срещу българи затова, че говорят на български – в Болградския район, се увеличават. И тези случаи ще стават все повече и повече. Интересното е, че имаше и убити българи там, включително гориха се български знамена назад във времето. Достатъчно е само да напишете в Google – всеки един от Вас може да направи тази справка в момента – „изгорени български знамена в Украйна“, и ще видите колко публикации ще Ви излязат, защото не е за едно мероприятие само. Далеч не е само веднъж и далеч не е само на едно място! Искам да Ви припомня и следния случай: на 26 26 януари 2015 г. в село Кулевча, което е част от Болградския район и е населено от потомци на изселници от Кюлевча, Шуменско, имаше бунт срещу мобилизацията на българите в украинската армия. Този бунт беше разпръснат тогава силово! За него малко писаха по българските медии, защото не е културно да пишем такива работи – „Бият българите в Украйна“, нормално е! Както беше казал тогава един бивш председател на Народното събрание, който по-късно за наш срам стана и евродепутат от ГЕРБ – Александър Йорданов: тъй като българите са русофили в Болград и въобще в Одеска област, ние не трябва да им обръщаме особено внимание – украинците имат право да правят с тях каквото си искат! Аз искам да задам следния въпрос: ние сигурни ли сме, че тези оръжия, които сега ги изпращаме, няма да бъдат използвани срещу нашите сънародници там? Я си представете, че утре българите в Украйна решат, че не искат да са част от тази престъпна фашистка държавичка! Я си го представете това нещо! И нашите оръжия сега, които ние изпращаме тук, дали няма да бъдат използвани срещу тях?! Искам да Ви кажа, че когато се закриваше Болградският район, и той беше спасен по-нататък благодарение на усилията на доста хора от България – между другото, представители на различни политически партии, което е рядък пример за политическо единодействие в този случай – всъщност в един от предишните парламенти, лидерите на неформалните български организации, които се създадоха тогава за запазването на Болградския район, до един бяха привиквани от СБУ, и още ги привикват, и са под наблюдение, и ги следят, и ги подслушват! И това не е от днес, не е от вчера! Завършвам със следното нещо: говорим си за оръжия, тук допреди малко имаше хора, които казаха: не се знае даже ние какво точно даваме, защото не сме имали такава информация и така нататък; една депутатка от БСП каза, че само 16 човека били се запознали с точния текст на договора. Обаче, за разлика от българските депутати, украинският посланик е наясно. Ще Ви припомня, че той каза колко точно оръжия имаме и даже каза какво България може да даде – този нагъл тип! Ние тогава поискахме неговото отзоваване! Само си представете който и да бил друг посланик да си позволи нещо такова да направи! Ние самите не знаем какво е състоянието на Българската армия – в крайна сметка това е класифицирана информация повече или по-малко, един чужд гражданин обаче, възползвайки се от неприкосновеността, която му дава неговият дипломатически статут, излиза и казва: Вие имате такова и такова оръжие, трябва да ни го дадете на нас! Що за безочие?! Разбира се, и това беше подминато. А в момента обсъждаме ратификацията на един срамен антибългарски договор! Срам и поредно национално предателство за това Народно събрание! Благодаря, господин Костадинов. Има ли реплика? Господин Ганев. Господин Председател! Господин Костадинов! Надълго и нашироко говорихте, но не мога да

конфликт в Украйна, и то не сега, не когато избухнаха събитията от месец април, още преди години, когато започна метежът и гражданската война впоследствие в Украйна, един или няколко българи в Одеса бяха запалени живи. И изгоряха живи! Къде беше българската държава? И къде е сега българската държава? И какво правим ние в момента като Народно събрание и какви решения взимаме – историята ще ни съди. Но е факт, че сегашната украинска държава съвсем умишлено и целенасочено подпали и изгори българи в Украйна. За втора реплика – госпожа Белобрадова.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 Не е забранен не само защото миналата седмица дори си говорих със заместник-директорката на Болградската гимназия госпожа Наталия Кара, която е преподавател по български език.

И тъй като Вашата информация е просто едно твърдение, моята току-що е сверена с председателката на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Можете да си поговорите след заседанието с нея, ако искате, за да видим всъщност това, което твърдите, вярно ли е или не.

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Господин Костадинов, аз от Вашите приказки нищо не разбрах, защо не можем да дадем оръжие примерно на Кюрдистан да се бие срещу Турция?

и реплики от ДПС.) Защо не помогнем на други държави, които са изпаднали в подобни конфликти, които американската държава атакуваше през годините? Това не мога да разбера?! Обяснете от тази трибуна най-после на всички останали народни представители. Уж народни представители на българския народ! Благодаря. Господин Костадинов, дуплика искате ли? Само ще Ви помоля да се въздържаме от обидни квалификации за чужди дипломатически представителства. Знаете и принципа за симетричност и реципрочност, да не изпадаме в

Имаше убити българи тогава в изгорения Профсъюзен дом в Одеса през 2014 г. Интересното обаче е друго. Не само че тогава това беше доста фриволно подминато в българското политическо пространство, а нещо повече. В последствие, понеже, както знаете, има една гениална книга на Джордж Оруел „1984“, където е показано как някъде далеч в далечното антиутопично бъдеще се фалшифицира историята. В момента в интернет има публикации, които твърдят, че там няма такова нещо – не са убивани българи, няма. Българинът Иван Милев, който е изгорен жив, не съществува, той никога не е съществувал, това е грешка. Това е предмет на едно разследване на американската страница в интернет „Факт чек“, която си е присвоила правото да бъде последната, както се казва, нотариална заверка на истината. Те казват дали нещо е истина или не. „1984“ на практика е 2022 г. Или 2022 г. е, ама се усеща като „1984“, разбирате ли? Това, което Вие казвате, според американската интернет страница не е вярно. Същото нещо и по отношение на казаното от госпожа Белобрадова. Госпожо Белобрадова, не се... А, тя пък е излязла. Не се преподава на български никъде в нито едно украинско държавно училище и това Ви го казвам най-ясно и категорично, защото миналата седмица имах среща с представители на български организации, дошли да се срещнат с мен в София, които обаче не искат да направим тази среща официално, защото казаха: после може да имаме проблеми, като се върнем. Защото, нали разбирате, не може да се говори за правата на българите в момента, нас ще ни преследват за това. А това, което е казала директорката на Агенцията за българите в чужбина, мога да го поставя под една голяма доза съмнение поради простата причина, че е трудно да вярваме на човек, който в крайна сметка е семейно обвързан с украинската държава. Нейният брат е офицер в украинската армия. Какво очакваме да каже тя? И в този случай трябва да си зададем въпроса кого точно защитава тази председателка на Агенцията за българите в чужбина – българите в Украйна или украинската държавна политика?

поставихме въпроса още когато започна операцията, поредната операция на турската армия в Иракски Кюрдистан и между другото, както знаете, Турция де факто е окупирала една част от Сирия, конкретно Северна Сирия, един район, за който Турция има териториални претенции освен това, където твърди, че там живеят основно тюркмени, а не араби. Това не е проблем обаче за евро-атлантическата общност. Когато Турция избива араби в Сирия, е евро-атлантическо. Когато обаче Русия се бие с украинци в Украйна, не е евро-атлантическо. Лицемерие се казва това, господин Георгиев! Евро-атлантическо лицемерие, достойно за презрение и за погнуса! Благодаря.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

Това няма как да бъде отречено по никакъв начин. А това, че се опитвате да набедите човек, който е на държавна работа в България, за това че той работи за друга държава, това вече е наистина съвсем различно нещо. И тук от името на хората, които не могат да присъстват тук, трябва малко повече да се сдържате. Благодаря Ви.

Или и Вие не искате да задаваме въпроси тук? Задаваме въпроси, питаме и надяваме се да получим отговори? Що се отнася до това, което Вие казахте, аз Ви казах, няма никакъв проблем да направим това изслушване, тогава, в личния разговор, когато говорихме. Само че и аз ще задам въпроси тогава на тези хора и ще ги питам вече това, което питах тук, между другото, Вашата колежка Кунева, дали тези хора са участвали в действия срещу запазването на интегритета на Болградския район, които всъщност в момента се представят за защитници на българската кауза? Те се представят и с фалшиви имена, между другото. Защото едната от тези, името ѝ дори не е такова, то е украинско, не е българско, но тя се представя тук с българското си име. Тези въпроси аз също ще им ги задам, но ще стане грозно, защото в тази сграда не бива да се настройват българи от чужбина срещу други българи от чужбина. Нали разбирате? Не бива! И точно поради тази причина не е желателно да се случват подобни провокации, защото те обслужват чужда държава, те обслужват Украйна, не обслужват България. Обслужват една антибългарска държава, която репресира българското малцинство и която Вие защитавате в момента и на която давате оръжие, което утре може да бъде използвано срещу българите в Украйна.